Tere hommikust, austatud Riigikogu! Täna on juuniküüditamise aastapäev. Ma palun tõusta, mälestamaks küüditamise ohvreid leinaseisakuga.

tänan.Lugupeetud Riigikogu, me alustame Riigikogu täiskogu III istungjärgu täiendavat istungit, mille olen kokku kutsunud Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 49 lõike 3 Riigikogu juhatuse käesoleva aasta 11. juuni otsuse alusel ning juhatuse ettevalmistatud päevakorraga. Head kolleegid, kõigepealt palun kohaloleku kontroll.

Kohalolijaks on registreerunud 61 Riigikogu liiget, puudub 40. Riigikogu on selle alusel otsustusvõimeline. Tulenevalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 55 lõikest 1 tuleb täiendava istungi päevakord istungi alguses kinnitada. Kinnitamisele tulev päevakord on teie laudadele jagatud. Head kolleegid, kas me tohime asuda päevakorra kinnitamise hääletuse juurde? Nii. Nii. Head kolleegid, kas me tohime asuda hääletuse juurde? (Saalist vastatakse.) Panen hääletusele Riigikogu täiskogu III istungjärgu 14. juuni täiendava istungi päevakorra. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Päevakorra kinnitamise poolt on 57 Riigikogu liiget, vastu 5, erapooletuid ei ole. Päevakord on kinnitatud.Nüüd, head kolleegid, on võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Palun siia Riigikogu kõnetooli Varro Vooglaiu. Palun!

Tere hommikust! Ma pean ütlema, et pärast seda, kui suur osa teist lükkas tagasi meie esitatud otsuse eelnõu, millega kutsusime Vabariigi Valitsust üles kaitsma alaealisi kokkupuudete eest pornograafiaga, nagu seadus seda nõuab,

seaduseelnõu, täpsemalt raseduse katkestamise ja steriliseerimise seaduse täiendamise seaduse eelnõu, mis lähtub eesmärgist tagada veel sündimata laste elu kaitse vastavalt põhiseaduse §‑dele 16 millega on teatavasti ette nähtud igaühe õigus elule ja kõikide inimeste võrdsus seaduse ees. Konkreetselt lisatakse eelnõu kohaselt nimetatud seaduse § 5 lõige 11,

mis omakorda tähendab seda, et riigil on kohustus kaitsta ka veel sündimata laste elu. Õiguskantsler on öelnud seda selgesõnaliselt. Kui riigil on kohustus kaitsta laste elu enne sündi, siis ilmselgelt ei ole sellega ühildatav Vabariigi Valitsuse poolne laste sünnieelse tapmise riiklik rahastamine.Muidugi ma tean, et te lükkate selle eelnõu tagasi, sellepärast et te ei võta kohustust kaitsta kaitsta kõikide inimeste elu võrdsetel alustel, aga vähemalt olgu see võimalus Riigikogule pakutud. Lõppude lõpuks on muidugi küsimus selles, kas Eesti Vabariik tahab olla õigusriik reaalselt või üksnes teeselda seda. Aitäh! Tere Nüüd palun Riigikogu kõnetooli Urmas Reinsalu. Palun! Lugupeetud rahvaesindus! Julgeolekuküsimustes valetav peaminister on riigile julgeolekurisk Isamaa fraktsiooni liikmed soovivad saada vastuseid küsimustele selle kohta, mis puudutab 2023. aasta suvel kinnitatud kümneaastast riigikaitse arengukava. Konkreetselt siis: kas Kaitseväe juhataja sõjaline nõuanne selle arengukava kohta sisaldas ettepanekut hankida täiendavat moona? Kui suur oli Kaitseväe juhataja moonataotlus selles sõjalises nõuandes? Kas see ettepanek oli kättesaadav valitsuse liikmetele riigikaitse arengukava arutusel? Kui suure summa eest otsustas valitsus riigikaitse arengukava kinnitamisega moona hankida? Ja kui suures rahalises vääringus on meie moona mahajäämus NATO kehtestatud nõuetest?

kogu sellele retoorikale, mida valitsuse esindajad praegu räägivad, et riigikaitsesse panustatakse, on meie käsutuses informatsioon, et loetud nädalad tagasi kaitseministri kinnitatud Kaitseministeeriumi arengukava kohaselt vähendatakse tegelikult Eesti sõjalisele kaitsele kulutatavaid vahendeid 400

Suur tänu! Rohkem kõnesoove ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe eelnõu ja ühe arupärimise. Juhatus otsustab nende edasise menetlemise vastavalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadusele. Head kolleegid, asume tänase päevakorra juurde. Meie tänane esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud riigi 2024. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu 456. See on selle eelnõu teine lugemine. Palun ettekandeks siia Riigikogu kõnetooli Riigikogu rahanduskomisjoni esimehe Annely Akkermanni. Palun! Tere hommikust, head kolleegid! Riigi 2024. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu nr 456 teist teist lugemist ettevalmistav arutelu toimus rahanduskomisjoni käesoleva aasta 13. juuni istungil.Ütlen siis lühidalt, mida eelnõu ette näeb. Valitsussektori puudujäägi vähendamiseks sel aastal alla 3% SKP‑st ja ja Euroopa Liidu eelarvereeglite täitmiseks on valitsus kokku leppinud lisaeelarve meetmetes kogumahuga 183 miljonit eurot, mis parandab eelarve positsiooni 173 miljonit eurot, sealhulgas ligi 115 miljonit eurot kokkuhoiu‑ ja 68 miljonit eurot tulumeetmeid. Tulumeetmed on dividendide suurendamine ja täiendav tulumaksu laekumine. Lisaeelarve seaduse eelnõus on ette nähtud kulude vähendamine 104 miljoni eurot ja investeeringute vähenemine 23 miljonit eurot. Tulud suurenevad 42 miljonit Eelnõu teine lugemine on käimas. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, mis oli 12. juuni kell 16, laekus viis Isamaa fraktsiooni muudatusettepanekut. Muudatusettepanekute selgitused on toodud ettepanekute juures muudatusettepanekute loetelus. Rahanduskomisjon esitas eelnõu pealkirja täpsustava muudatus[ettepaneku]. Nimelt oli eelnõu pealkirjast puudu sõna "riigi",

Rahanduskomisjon jättis Isamaa fraktsiooni neli muudatusettepanekut arvestamata, viidates muu hulgas asjaolule, et loetelu teise ja neljanda teise ja neljanda ettepaneku puhul ei ole täidetud nõue, et vastavalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 120 lõikele 3 peab riigieelarve eelnõu kohta esitatud muudatusettepanek sisaldama kõikide muudatustega kaasnevate riigieelarve eelnõu tulude, kulude, investeeringute ja finantseerimistehingute muudatuste täpseid sõnastusi. Neid ettepanekuid ei ole võimalik eelnõu teksti sisse viia, kuna ei ole teada täpsed andmed, milliseid eelarveridu silmas peetakse. Ühe Isamaa fraktsiooni ettepaneku sisu oli eelnõusse tulumaksuseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse muutmise sätete lisamine.

nimelt tulenevalt riigieelarve seaduse § 28 lõikest 3, mis sätestab, et riigieelarve seaduses ei esitata muu seaduse muutmise või kehtetuks tunnistamise sätteid. Ja vastavalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadusele ei vaata komisjon nõuetele mittevastavaid muudatusettepanekuid läbi ega kajasta neid muudatusettepanekute loetelus, kuid nende esitamine märgitakse ära komisjoni istungil ning eelnõu teise lugemise seletuskirjas. Komisjon langetas järgmised otsused. Teha ettepanek eelnõu teine lugemine lõpetada, selle poolt oli 6 ja vastu 2 komisjoni liiget, erapooletuid ei olnud. määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 17. juuni kell 16, poolt oli 7, vastu 2, erapooletuid ei olnud. Kui eelnõu kolmas lugemine toimub 19. juunil, siis teha juhatusele ettepanek lühendada ühe päeva võrra Riigikogu liikmetele kolmanda lugemise arutelu aluseks olevate dokumentide

Kui selle eelarve kavatsus on kulusid vähendada, siis seletage mulle ära, mismoodi saab tõlgendada kulude vähendamisena näiteks seda, et formaalselt vähendatakse siin praegu Vabariigi Valitsuse reservi sihtotstarbeta vahendeid 5 miljonit eurot, kuid tegelikkuses on seoses ülekantavate vahenditega tõstetud 2023. aastast 2024. aastasse üle minu andmetel 144 miljonit eurot.

sihtotstarbeta reserv suurenes. Niimoodi te neid numbreid ütlesite, ma siit puldist neid praegu kontrollida ei saa. Aga ma tahan öelda, et ülekantavad vahendid ei ole selle lisaeelarve küsimus. Ülekantavad vahendid – ma tean, et seda on palju kritiseeritud, et 750 miljonit on väga suur summa ja ülekantavate vahendite summa on paisunud suuremaks. Aga kulueelarve on ka paisunud väga palju suuremaks. 2024. aasta eelarve kulude maht on 18 miljardit. Selles kontekstis 750 miljonit ei ole ei tea kui suur. Ja kuidas need tekivad? Need tekivad nii, et teatud maksed võivad minna üle eelarveaasta, alates palgast, elektrist või sidest, aga ka investeeringute, hangete väljamaksed võivad liikuda üle aasta. Hanked on tehtud, võib-olla teenused, kaubad pole veel vastu võetud, maksta tuleb. Ilma ülekantavate [vahendite] mahu inventeerimiseta mina ei julge öelda, kas seda on vähe või palju, kui suures ulatuses on töid tegemata ja mis jäävadki tegemata või mis on üle aasta liikunud maksed. Aga vaistlikult, võttes protsendina eelarve mahust, minu arvates ei ole need ülemäära suured.

Seal võib olla seos, aga ei pruugi. Võib olla võimalik kaasata samas mahus välisinvesteeringuid väiksemate kulutustega. Jaanus Karilaid, palun! Nii, tundub, et Jaanus Karilaid ei viibi hetkel Riigikogu saalis. Järgmine küsija, Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun! Ma jätkan sealt, kus kolleeg Lauri Laats lõpetas. Tõesti, lisaks välisinvesteeringute kaasamise kärpimisele kärbitakse ka turismivaldkonna edendamise tegevusi, sihtasutustele ja äriühingutele antavaid tegevustoetusi. Ja seletuskiri toob päris otsekoheselt välja, et selle tulemusel

Kas teie hinnangul on see strateegiline lähenemine eelarve koostamisele? Jaa, see on hea küsimus.

suurema eelarvega kampaaniad ei too rohkem hääli. See ei ole tegelikult üks ühele seotud. Ma möönan, et kui nad seletuskirjas nii ütlesid, niimoodi seletuskirja kirja panid, ju see siis nende arvates nii läheb. Miks [minister] seda tegi, tasub küsida temalt endalt.

Ootamatult öeldakse peaministrile, et puudu on 1,6 miljardit, mitte midagi ta sellest ei tea. Vaatame sotsiaalhoolekandesse: suur puudujääk, tervishoidu: suur puudujääk. Vaatame üldse ühiskonda laiemalt, igalt poolt vaatab [vastu] puudujääk ja samas ka rahanduspoliitiline kaos. Ja teie tulete siis siia ette sellise detailieelnõuga. See ei muuda tegelikult ju tervikpilti paremaks. Kas teil ei teki tunne, et võiks katkestada selle eelnõu lugemise ja tulla siia eelnõuga, mis aitab neid probleeme ja vajakajäämisi parandada? Te ju saate tegelikult aru,

See konkreetne eelnõu, nagu ma juba tutvustuses ütlesin, lahendab seda probleemi, et 2024. aasta eelarve

riigieelarvet vähendatakse, riigi kulusid kärbitakse, investeeringuid lükatakse edasi, reservi vähendatakse. See on samm õiges suunas. On see väike või suur samm, igatahes on see samm õiges suunas. See on kõige vähem, mida lugupeetud Riigikogu saab teha selle eelnõu poolt hääletades, et me mahuks Euroopa Liidu eelarvedefitsiidi kriteeriumi alla ja meile ei rakendataks Euroopa Liidu poolt korrigeerimismenetlust, mis seoks meie käed selja taha.Ja see, et raha on puudu sotsiaalvaldkonnas, haridusvaldkonnas, riigikaitses. See on selline teoreetiline teadmine, mida majandusteaduskonnas, ma arvan, Eestis ja ka üle maailma õpetatakse: majanduse käimapanev jõud on rahanappus. Alati Alati on rohkem mõtteid, kuidas raha kasutada, kui raha kasutada on, ja siis tuleb teha valikuid, mis on esmatähtis, mis on teisetähtis, kust me hoiame kokku, kuhu paneme juurde. Neid valikuid eelarvega tehakse.

Kuidas teie arvate, kas see protseduur on okei? Kas see ongi normaalsus või peaks ikkagi pikema aja Riigikogule andma? Minu arvates on Riigikogul aega piisavalt. See esialgne dokument on 33 lehekülge, 33 lehekülge. Selle loeb iga Riigikogu liige mõttega läbi umbes kolme tunniga. Ma olen seda teinud, ma kinnitan teile seda. Seda ei pea pähe õppima. Aga me menetlesime 2024. aasta eelarvet eelmisel aastal oktoobris, novembris, detsembris – kolm kuud. Nüüd me oleme korra juba ühte lisaeelarvet menetlenud. Nii et me, Riigikogu liikmed, oleme kõik 2024. aasta eelarvet ikkagi juba päris mitu korda lugenud.Aga mis puudutab 5 miljoni võrra investeeringute vähendamise küsimust, siis ma arvan, et te peate selle esitama siiski ministrile, sest ministritel on on oma lõikudes ju otsustusvabadus. Nad peavad vastutama oma eelarvelõigu täitmise ja oma ülesannete täitmise eest. Aleksandr Tšaplõgin, palun!

ei ole üldiselt kohane riigieelarvet võrrelda, samuti mitte eraettevõtete eelarvetega. Aga mis puudutab aastavahetuse jääki, siis

enamus Eesti töötajaid saab palga järgmisel kuul ehk organisatsioonidel on eelmise aasta viimane palk arvel, kindlasti ka majanduskulud, elekter, rent, side.

eelarve kehtima, siis kuulutatakse välja hanked, aga võib-olla mõni maja ei saa valmis, võib-olla mõni IT-süsteem ei saa valmis, ja siis ka see raha kantakse üle eelarveaasta. 750 miljonit 18 miljardist eelarve kuludest ei ole ülemäära suur summa. Jagage 12-ga ära, see on isegi palju väiksem kui ühe kuu eelarve, võib-olla kolmandik kuu eelarvest. Minu arvates

eurot. See kindlasti ei ole tavapärane. Minu küsimus on põhimõtteline. Ärme räägi siin praegu nii-öelda mikromänedžmendist. Isamaa ettepanekud

Selle asemel me räägime praegu mõnekümne miljoni eurosest toetuste ja valitsemiskulude vähendamisest. Miks valitsuskoalitsioon ei julge ellu viia riigi

Jaa, ma kuulsin ka raadiouudistest, et sa väitsid, et tegelik jääk oli palju suurem, ma ei tea, 1,5 või 2 miljardit eurot. See summa sul pisut ka muutub, nii 500 miljoni kaupa. Aga ma kaldun arvama, et me räägime erinevatest asjadest.

saalis.) Ühesõnaga, me kindlasti ei saa näiteks Töötukassa jääki ära kärpida riigieelarve positsiooni parandamiseks. Samamoodi teie ettepanekud, mis te tegite

on esitatud niimoodi, et 200 miljonit tuleb vähendada keskvalitsuse kulusid ja sealjuures ei tohi vähendada õpetajate, politseinike, päästjate ja nende valdkondade kulusid. Aga te jätate ütlemata,

see on ju positiivne – ja mitte vähendada nendelt. Siis te [ütlete], et see on positiivne, et me kaitsesime teid. Aga niimoodi eelarvet üldse teha ei saagi. Niimoodi ei saa kanda seda [muudatust] eelarvepilti, kui te ei ütle, kelle kulusid vähendada. Nii, head kolleegid, läheme küsimustega edasi. Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun! Aitäh! Lisaeelarve muu hulgas kärbib sotsiaalhoolekandeteenuseid. Sellest oli ka päris palju juttu. Muidugi on probleem see, et kärbitakse nendest kohtadest, mis on juba sügavalt alarahastatud: laste rehabilitatsioon, erihoolekanne. Just erihoolekandeteenuse järjekorras on üle 2000 inimese ja nad on seal olnud juba pikka aega. Kas komisjonis oli sellekohane arutelu, kui õigustatud need kärpekohad kas sotsiaalkaitseminister ei ole pakkunud mingeid muudatusi? Kahe lugemise vahel komisjonis Sotsiaalministeeriumi valitsemisala kärpeid ei arutatud. arutatud. Kui nüüd lugupeetud kolleeg ütles, et ma ei ole seda lugenud, siis ma tegin selle koha lahti. Valitsemisala asutuste tegevuskulusid vähendatakse 929 070 eurot, [vähendatakse ka] strateegilise partnerluse kulusid [asendus]hooldusel kasvavate laste ja neid kasvatavate isikute tugiteenuste vahendeid. Siin on need loetletud. Sotsiaalteenuste [kärbe] on tõesti 1 274 815 eurot. Aga sotsiaalminister on kinnitanud, et nad tulevad toime vähendatud eelarve ja kulude kokkuhoiuga. Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Rohkem küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised. Olgu täpsustuseks öeldud, et läbirääkimised on avatud kõigile. Esimesena palun siia Riigikogu kõnetooli Aleksandr Tšaplõgini. Palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Valitsus ei tea, kuidas rahaga ümber käia. Eelmisel aastal võtsid nad peredelt toetused ära ja sulgesid Koplis päästekomando. Nüüd selgub, et ministeeriumid jätsid eelmisel aastal kasutamata sadu miljoneid eurosid. Uus lisaeelarve on valitsuse tehtud vigade tagajärg. See on stagnatsiooni, vaesuse ja majanduskasvu puudumise eelarve. Eesti on augus ja valitsus ei luba meil sealt välja tulla. Ma ei saa seda eelarvet toetada. Minu valijad ei tohiks valitsuse vigade pärast kannatada. Aitäh!

Isamaa fraktsioon leiab, et tänane valitsus on juhtimiskriisis ja see väljendub suutmatuses teha ratsionaalseid otsuseid majandus- ja rahandusküsimustes. Kahjuks ka parlamendis ei ole praegu rahanduskomisjoni tasemel leitud küpsust, et sisuliste otsuste langetamiseks ennast kokku võtta. Nii et fraktsioon annab üle selle eelnõu [teise lugemise] katkestamise ettepaneku, et me kasutaksime seda hetke sisuliseks

Mida me näeme? Koerad hauguvad, Eesti valijad väljendavad oma tahet, aga karavan liigub edasi maamaksutõusu ja automaksutõusuga sellel maksutõusude mustal nädalal. Ja valitsusliit on langetanud põhimõttelise valiku [selle vahel], kas

esimese tee. See on kehv tee, see ei vasta Eesti huvidele. Ka pühapäevased valimised näitasid, et sellel ei ole Eesti inimeste toetust. Isamaa esitas, nagu ma hoiatasin, konkreetse alternatiivse lisaeelarve ettepaneku, mis oleks parandanud Eesti valitsuse eelarvepositsiooni sellel aastal 1,2% ja järgmisel aastal samuti 1,2%. Mida me ette panime? Esiteks, 2025. aasta valguses lükata edasi Reformierakonna maksuküür – üle jõu käiv ja kallis. Praegu kõneleme sellest, et meil ei ole riigikaitsele otsustavaks investeeringuks, ühekordseks investeeringuks, millest on kõnelenud aus riigiametnik, kes on ametist lahkunud. Selle suhtes on hoiatanud ka ametist lahkuv Kaitseväe juhataja. läheb Reformierakonna maksuküür riigieelarve positsiooni halvenemisega kümne aasta perspektiivis maksma 6 miljardit. 6 miljardit! Asetame asjad perspektiivi. See valitsus tegeleb millega? Tegeleb mikromänedžmendiga riigi rahanduse sisulise juhtimise asemel. Rahandusminister ei suutnud anda vastust küsimusele, kui palju eelarvet eelmisel aastal täideti. Vaja oli päevi, spetsiaalset analüüsi ja uurimist. Saime vastuse: 2,2 miljardit jäi kasutamata eelmisel aastal. Selle aasta positsioonist. Mida Isamaa ette paneb? Praegune ambitsioon on ebapiisav. Me kõneleme üksnes mõnekümne miljoni eurosest valitsemiskulude ja toetuste vähendamisest. Esiteks

Valitsus ei sekkunud sisuliselt ülekantavate vahendite hindamisse, vaid tõstis kõik 750 miljonit üle. Meie ettepanek on 150 miljoni euro võrra seda vähendada. Üks näide.

Kolmandaks, me peame vajalikuks, et valitsus astuks minimaalse hoolsuskohustusena samme, et luua selgus ülekantavates vahendites. Esmane peab olema

Väga tõsine arutelu oli meil hiljuti rahandusministriga. Ma küsisin. Talle on antud riigieelarve baasseaduses sellekohane täismandaat. Majanduslanguse korral võib rahandusminister sekkuda valitsemiskulude väljamaksmisse konkreetsete valdkondade, ministeeriumide lõikes. Aga me jõudsime rahandusministriga hoopis aruteluni, kas meil on majanduslangus või mitte. Olukorra selge kvalifikatsiooni puudumine on väga tõsine ja kriitiline probleem. Järgmise ettepanekuga, mille Isamaa tegi, me panime ette Reformierakonna maksuküüru edasilükkamise. Loomulikult, kuna Reformierakond kardab seda hääletust siin parlamendisaalis – ka väiksemad koalitsioonipartnerid on hakanud kõhklema –, siis otsustati kodukorraseaduse vastaselt seda muudatusettepanekut üldse mitte hääletusele tuua.

Väga tõsine on teemade ring, mis puudutab Ukraina toetamist. Selles kavas nähakse ette ka Ukraina toetuseks minevate vahendite vähendamine: konkreetne abiprojekt, konkreetsed projektid Välisministeeriumi arvel. Me ei pea seda otstarbekaks, see on vale signaal, see ei ole aus signaal. Meie Ukraina partnerid on teadlikud nende vahendite mahust, arvestavad sellega, ja praegu selle mahatõmbamine on lihtsalt, ma kasutaksin sõna "ebaeetiline". Eetikaprobleem on see.

ega vähendata riigikaitse arengukavas ette nähtud riigikaitsekulusid uute võimete soetamiseks. Milline on praegu olukord? 2023. aasta suvel kinnitas valitsus kümneaastase riigikaitse arengukava. Me näeme, et seda arengukava on nurga taga kaitseministri allkirjaga Kaitseministeeriumi nelja-aastase arengukavaga sisuliselt vähendatud 400 miljoni euro võrra. Kõrget barokkstiilis retoorikat räägitakse praegustel päevadel, kui on ilmsiks tulnud peaministri valetamine seoses moonavajaduse varjamisega ja tagasilükkamisega. Tema kuulis sellest ajalehest. Kõneletakse vajadusest lahendus leida, raha leida. Ma asetan asja õigesse perspektiivi:

Lati alt läbi jooksmine,micromanagement'i tase on see eelarve eelnõu ja seetõttu me teeme ettepaneku selle [teine lugemine] katkestada. Vaja on muutust Eesti poliitikas, seda tajub siin saalis iga inimene, aga valitsusliit ei julge seda välja öelda. Seetõttu saatsime sellel nädalal valitsusliidu parteide juhtidele vägagi mureliku kirja, mis puudutab riigis kujunenud olukorda. Aitäh! Teie aeg! Nii. Ja nüüd palun Riigikogu kõnetooli Annely Akkermanni. Palun!

Isamaa fraktsiooni ettepanek ei jõudnud muudatusettepanekute loetellu sellepärast, et vastavalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadusele ei ei vaata komisjon nõuetele mittevastavaid muudatusettepanekuid läbi ega kajasta neid muudatusettepanekute loetelus, kuid nende esitamine märgitakse ära komisjoni istungil ning eelnõu teise lugemise seletuskirjas. Maksuküüru ärajätmise ettepanek ei ole seaduslik, lugupeetud Isamaa, see ei vasta Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadusele. Ma pean rahanduskomisjoni kohuseks seda, et me vaatame, et muudatusettepanekud, mille me suurde saali hääletusele saadame, oleks seaduslikud. Vastasel juhul me paneme suure saali valiku ette, et nad rikuksid seadust, ja seda minu arvates ükski komisjon teha ei tohi.Te Te alati [mainite] seda, et koalitsioon tõstab makse. Maksuküüru kaotamine on olemuselt maksualandus. See on maksude alandamine. Töötavatele inimestele jääb umbes 500 miljonit eurot kätte, nendele inimestele, kes töötavad madalama ja keskmise töötasuga ametikohtadel. See on neile maksualandus. Ja tööjõumaks, tulumaks tõuseb kõrgemat palka maksvatele isikutele. Neil, kes teenivad üle 8000 euro, tulumaksukoormus tõuseb.

kes teenivad 4500 eurot. Nüüd, küsimus on see, kui [palju teenib] kõrgepalgaline. Praegusel juhul on maksuküür olemas ja maksuküüru kaotamine on maksualandus.

Proua Akkermann! Kogu lugupidamise juures, eelarveseaduse sabas on menetletud korduvalt ka seadusemuudatusi. Kui võrrelda praktikaga, et eelarvet mõjutavaid seadusemuudatusi on menetletud ka eraldi, autonoomselt, on tegelikkuses, vastupidi, kõige laitmatum praktika esitada ja teha eelarvepoliitikat mõjutavaid seadusemuudatusi eelarve sabas. Ja niisugust praktikat on ka varem olnud, et me võtame välja pakkide kaupa erinevaid seadusemuudatusi.Nüüd Nüüd see, mis puudutab maksuküüru. Küsimus on selles, kuhu me oleme jõudnud. Me oleme jõudnud sinna, et Reformierakond kavatseb kangekaelselt oma valimislubaduse täitmiseks viia ellu oma maksuküüruprojekti ja rahastada seda püsikulu laenust. Niisugust ladinaameerikalikku rahanduspoliitikat ei ole siin saalis, ma ütlen, 30 aastat tehtud: ettekujutus, et jooksvaid kulusid hakkame katma suurest laenust! Teil ei ole mitte ühtegi katteallikat sellele. Valitsus on kukkunud läbi ka ju – me teame seda – 2025. aasta eelarve positsiooni parandamisel. Seda näitab tegelikkuses ka see dokument, millega tõstetakse osa kulusid 2025. aastasse, kus haigutab veel suurem auk.

olukorras, kus meil on kriitilised julgeolekuküsimused lahendamata, ja olukorras, kus te olete jõuluvana mängimise puhul valinud maksutõusudega selle augu täis kühveldamise, millega te ka ju hakkama ei ole saanud. Suur Kolm minutit lisaaega, palun!

Tegelikult oleks pidanud juba täna arvestama järgmise aasta eelarvega, panema strateegia paika. Mis aga praegu toimub? Kulutatakse kogu ressurss läbimõtlemata kärpimise peale, igaüks teeb midagi oma valdkonnas, peab leidma õiged kärpekohad,

et kõik on valitsuses äraootaval seisukohal. Mida siis Kaja Kallas lõpuks teeb, kas ta läheb Euroopasse või mitte? Kujutage ette, kogu riik seisab, terve riigi areng seisab ühe inimese pärast! Selles lisaeelarves, mida me arutame, pole mitte ühtegi instrumenti, mitte ühtegi eelarverida, mis oleks suunatud majanduskasvu soodustamisele. Vastupidi, nagu oli juba arutlusel, ettevõtjatele antavaid tegevustoetusi kärbitakse 6 miljonit, turismivaldkonna edendamise tegevusi kärbitakse, välisinvesteeringute Eestisse kaasamise tegevusi kärbitakse, välistalentide meelitamise tegevusi kärbitakse. Ära jäetakse ka kõik need tegevused, mis on seotud erinevate inseneride ja teiste tippspetsialistide siia meelitamisega. Ehk mis siis toimub? Sellega hoitakse mõned miljonid kokku,

Vabandust väga, see on tõesti õige koht, nagu ütles ka kaasettekandja, teha arupärimine majandusminister Tiit Riisalole. Mis tal ometigi arus oli?Ma

aga hiljem on veel suurem kriis. Ja see on tegelikult see, kuidas praegu riiki juhitakse. Ma mäletan, et ma küsisin ühes infotunnis Kaja Kallase käest, et ta nimetaks vähemalt ühe tegevuse vähemalt midagi! –, mida valitsus teeb selleks, et majandust käivitada. Ja mida siis Kaja Kallas vastas mulle? Kaja Kallas vastas: aga riik ei sekku majandusse. majandusse! Vabandust, aga riik mõjutab meie majandust. Kõik maksutõusud, uued maksuotsused, needsamad kärped, mis viivad investeeringuid välja – kõik see mõjutab meie majandust ja kahjuks negatiivselt. Isegi Reformierakonna endine peaminister Andrus Ansip on juba mitu korda välja toonud, et sellisesse kriisi me jõudsime Kaja Kallase juhtimisel, täpselt nagu jõudsime ka eelarvekaosesse. Ansip ütles ka seda, et täna, kui meil riigi tulud kasvavad nagu pärmi peal, on meil eelarve 5,3%‑ga defitsiidis, ja rahvale on see liiga ränk hind maksta. Nagu ka see, et lisaeelarve kärbib muu hulgas väga olulisi sotsiaalhoolekandeteenuseid. Kärbitakse nendes kohtades, mis on sügavalt alarahastatud, nagu laste rehabilitatsioon ja erihoolekanne. Erihoolekandeteenuste järjekorras on 2027 inimest, paljud neist on seal

Tallinnas ja seal kärbitakse samuti sotsiaalvaldkonnas. Jääbki mulje, et sotsiaalvaldkond pole praeguse valitsuse erakondade prioriteet. Kaasettekandja vastas mulle, kui ma küsisin kärbete kohta sotsiaalvaldkonnas, sotsiaalvaldkonnas, et sotsiaalkaitseminister on kinnitanud, et nad tulevad toime ka kärbitud eelarvega. Mul on hea meel. Tore, et sotsiaalkaitseminister sellega toime tuleb. Aga kas meie inimesed ka toime tulevad, need, kes seisavad aastate kaupa järjekordades? Ma toon välja konkreetsed valdkonnad, kus kärbitakse: perelepituse eelarvet vähendatakse, lastemaja teenuse eelarvet vähendatakse, ohvriabiteenuse eelarvet vähendatakse, vägivallast loobumise nõustamise teenuse eelarvet vähendatakse. Natuke masendav on jälgida koalitsioonisaadikuid, kes enda arvates seisavad sotsiaalkindluse eest, aga lähevad ja hääletavad selle lisaeelarve poolt.

Igas valdkonnas ja asutuses on võimalik üleliigseid kulusid kokku tõmmata nii, et haavatavad sihtrühmad ei kannataks. Sotsiaaldemokraadid ei toeta kärpeid kõige nõrgemate arvelt ning olen kindel, et sotsiaalkaitseminister leiab märksa mõistlikumad kokkuhoiukohad." Nagu näha, mõistlikumaid kokkuhoiukohti ei leitud. Ja vaatamata sellele sotsiaaldemokraadid nagu ka esimesel lugemisel tulevad täna teisel ja siis ka kolmandal lugemisel ning toetavad seda lisaeelarvet. Nagu alati, tegeletakse populismiga. Meedias öeldakse, et kaitstakse kõige nõrgemaid ühiskonnaliikmeid, aga siis maksustatakse pensionäre ja kärbitakse väga oluliste teenuste arvel. Seda kõike ei oleks pidanud tegema, kui oleks loobutud maksuküüru kaotamise lubadusest, oleks kehtestatud pankade liigkasumi maks, oleks reaalselt hakatud bürokraatiat vähendama, mitte näilikult, nagu see praegu toimub. Valitsusel on viimane aeg avada silmad, lõpetada ootamine Kaja Kallase pärast – kas ta läheb Euroopasse või ei lähe – ja hakata strateegiliselt lähenema eelarve koostamisele ning tegema reaalseid otsuseid majanduse kasvatamiseks, sest eelarve pole pole Exceli tabel. See on samuti majanduse katalüsaatori oluline osa. Aitäh! Suur tänu! Järgnevalt Riina Solman. Teil on nüüd nii sõnavõtusoov kui ka kõnesoov, aga ma eeldan, et on kõnesoov, soov osaleda kõnega läbirääkimistel. Riina Solman, palun! Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Austatud kolleegid! Tegelikult mul oli sõnasoov siis, kui Annely Akkermann lõpetas siit puldist kõnelemise, aga te ei pannud seda tähele. Ma ei hakanud ka ütlema, panin kõne[soovi] sisse. Ma kasutan siis seda kõneaega nüüd ära, et lükata ümber mõned väited.Tõepoolest olen eelkõnelejatega nõus, sellega, mida rääkis Urmas Reinsalu, mida rääkis ka Anastassia Kovalenko-Kõlvart. See lisaeelarve ei lahenda probleeme ega vajadusi, mis seisavad ühiskonna ees.

valimiste eel ja sama nahaalselt ka viimaste Riigikogu valimiste eel. Ärme astu samasse ämbrisse ega usu neid valesid. Eriti ei tasu valesid maksutõusude ja maksuküüru kaotamise kohta uskuda siis, kui neid saab Rahandusministeeriumi enda andmete toel väga kergesti ümber lükata.Ma tuletan meelde, et 2023. aasta valimiste nädalal lubas toonane rahandusminister Annely Akkermann mürki võtta oma erakonna seisukohtade peale, et riigi rahandusega on kõik väga hästi ja eelarve liigub tasakaalu suunas. Kõigest nädal aega hiljem rääkis ta Vikerraadiole, et rahandusega on kõik väga halvasti ning tuleb kärpida miljardi Nüüd on Annely rahanduskomisjoni esimehena siinsamas just praegu, aga ka varasemalt Õhtulehele antud intervjuus [öelnud], et maksuküüru kaotamisest võidavad kõige rohkem madalapalgalised. Ometi on Rahandusministeerium ise avaldanud, et maksuküüru kaotamisest võidavad peamiselt jõukamad. Samuti tekitab see Rahandusministeeriumi hinnangul püsiva eelarveaugu, mille täitmiseks tõstetakse makse. Seega on Annely Akkermanni siit puldist öeldu ja ka Õhtulehele öeldud info minu hinnangul valeinfo ja seda on võimalik Rahandusministeeriumi andmetega kergesti ümber lükata.ERR-i ERR-i avaldatud tabelis, Rahandusministeeriumi tabelis, on näha kulu miljonite kaupa sissetulekudetsiilide järgi. Seal on viienda ja kuuenda detsiili vahel mediaansissetulek, millest pooled teenivad vähem ja pooled rohkem. See tähendab, et selle tabeli järgi – ma teile praegu seda näidata ei saa, ma ei hakka detailsemalt ette ütlema – põhimõtteliselt hinnati meetme mõjuks algselt 308 miljonit eurot, aga nüüd on see tõusnud juba 550 miljonini. Ja nende andmete põhjal saab vähem teeniv pool ühiskonnast tulumaksumuudatusest 2% ja enim teeniv pool ühiskonnast 98%, sest

Ja mis see tähendab? Kust on see raha tegelikult ära võetud? On võetud ära lastelt ja antud jõukamale osale ühiskonnast. Faktiliselt tekitab maksuküüru kaotamine 550 miljoni euro suuruse eelarveaugu. Reformierakonna juhtimisel on seda auku üritatud täita peretoetuste vähendamisega, käibemaksu tõusuga, automaksu kehtestamisega ja teiste varamaksude tõusuga. Aga nende koormistega saavad kõige enam pihta pered, ennekõike suurpered, kes kasvatavad Eestis üles ligikaudu pooled meie tulevased töötegijad ja maksumaksjad. Just lastega peredel kulub kogu sissetulek ära baasvajaduste katteks. Sotsiaaldemokraatidel on nii-öelda Robin Hoodi maks, et võtta [raha] ära rikkamatelt omavalitsustelt ja anda vaesematele. Aga Reformierakonna plaan näeb teistsugune välja välja ja mitte ainult piltlikult, vaid päriselt on võetud [raha] ära lastelt, nüüd võetakse riigikaitselt ja antakse jõukamale osale ühiskonnast tulumaksuga tagasi. Reformierakonnal ei õnnestu oma maksuplaanile siiski ühegi tuntud rahvajutukangelase nime panna, sest isegi vennad Grimmid ei suutnud välja mõelda nii õelat muinasjututegelast, kes lastega peredele, meie sündimusele ja meie tulevikule niimoodi teeks. Ja kõige hullem on see, et raha tõstetakse just pigem sinna, kus selle järele nii suurt vajadust ei ole, kuid ära võetakse sealt, kus vajadus on väga suur. Kas tohib lisaaega paluda? Lisaaeg kolm minutit, palun! Lastega peredel ja madalapalgalistel ei ole võimalust mitte tarbida, mistõttu neile mõjub igapäevastele kaupadele lisandunud käibemaks kõige rängemalt. [sissetuleku]detsiili teenijad saavad lausa valida, kas nad säästavad või tarbivad hoopis välismaal, mitte Eestis. Neid käibemaksumuudatused sellisel kombel ei mõjuta ja nad on ka ise seda tunnistanud. Madalapalgalistel, lastega peredel, üksikvanematel ja vanuritel on niigi raske ja maksutõusud, mis on juba välja kuulutatud, vastu võetud, lükati kõik europarlamendi valimiste järgsesse aega. Kui oli kampaania viimane faas, istusid ka reformierakondlased siin saalis nagu kuldid rukkis. Ei iitsatatudki maksutõusudest, lasti aga ka maksumaksja raha eest raadios ja teles reklaame kindlustundest.Majandusliku toimetuleku teemade vaiba alla lükkamiseks

Ning pärast valimisi, loetud päevad hiljem, lajatati kohe täie jõuga maksumalakaga: automaks, maamaks. Uus pakett makse on ootamas. Mille nimel seda kõike tehakse? Selleks, et suurpered saaksid kõrgema palgaga inimeste tulumaksu vähendada. Aga seda meie ühiskond ei vajanud. Aitäh!

Poliitikas pettunute arv on kasvanud. Riigikogu valimised toimusid vaid veidi enam kui aasta tagasi, kuid parlamendi suuruselt teiseks saadikurühmaks on saanud juba fraktsioonitute [rühm]. Riigikantselei poolt perioodiliselt läbiviidav avaliku arvamuse uuring peegeldab poliitikas pettunud inimeste arvu drastilist kasvu. 2023. aasta maikuus usaldas Riigikogu 45% inimestest, aga käesoleva aasta märtsiks oli see langenud juba 27% peale, mis on ühtlasi viimaste aastate madalaim tulemus.Usalduse kaotuse põhjus on ilmselge: valitsuskoalitsioon ei tee seda, mida lubas, ning teeb seda, mida ei lubanud teha. Reformierakonna võimuhaarde suuruse ning poliitiliste kempluste tulemusena on Eestis lisaks kõigile teistele probleemidele kerkinud ootamatult esile kolm väga kriitilist punkti, vale valiku tegemist ei pruugi hiljem olla kuidagi võimalik heastada. Äärmiselt ebaõiglase automaksu varjus ning pensionide tulumaksustamise tuules ei ole opositsioon suutnud juhtida tähelepanu piisavalt kaitseinvesteeringutele, Rail Balticule ning tuumajaamaga seonduvatele probleemidele. Avalikkust on meelega juhitud kõrvale nendest väga olulistest teemadest. Ka lisaeelarve on tühjalt peenhäälestus, mis ei vääri tegelikult palju kõlapinda ning on mõeldud eelkõige ühiskonna tähelepanu kõrvale juhtimiseks. Probleemid on palju suuremad, kordan üle: kaitseinvesteeringud, Rail Baltic ja tuumajaama küsimus.Valitsuskoalitsioon on veidi enam kui aastase töötamise järel taganenud valimistel lubatust ning tegelenud kõige sellega, millest juttu polnud. Igal nädalal lisandub uusi teemasid, millest valitsuse jõud ei tundu üle käivat. Kusti Salmi vilepuhumine peaks olema küll viimane tõestus selle kohta, et Riigikogu peaks küsima rahvalt töötamiseks uut mandaati ning Reformierakond peaministri portfellist loobuma.Euroopa Parlamendi valimisi on kiputud pidama vähem tähtsaks siseriiklikest valimistest, kuid sel korral osutusid need kauaoodatud sütikuks, mis võimaldab asuda likvideerima poliitilist ummikseisu, kus oleme viimastest parlamendivalimistest alates tammunud. Peaministri lähetamine Brüsselisse ning EKRE fraktsiooni lagunemine ei ole veel piisav oluliste muutuste elluviimiseks. Kordan üle: vaja on esile kutsuda erakorralised valimised.Jõudu Jõudu meile! Ja loomulikult Keskerakond, arvestades lisaeelarve menetlemist, ei toeta seda lisaeelarvet ja teeb ka katkestamise ettepaneku. Aitäh!

muudatusettepanekute läbivaatamise juurde. Kokku on komisjonile laekunud viis muudatusettepanekut. Esimene muudatusettepanek, esitanud rahanduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht: arvestada täielikult. Teine muudatusettepanek, esitanud Isamaa fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Kolmas muudatusettepanek,

fraktsiooni nimel saab küsida ja paluda hääletamist keegi fraktsiooni juhtkonnast. Teie ei kuulu fraktsiooni juhtkonda, te ei saa seda teha. Sellisel juhul ma ma kahjuks ei saa seda [palvet] arvestada. Ja sellel hetkel, kui ma ootasin ja vaatasin, kas käsi tõuseb või kas sõnavõtusoovi on, seda ei olnud. Sellisel juhul me ei saa teist muudatusettepanekut enam hääletada sel lihtsal põhjusel. Head kolleegid, tuleb olla tähelepanelikum. Ma ootasin spetsiaalselt sellepärast, et me saaks teise muudatusettepaneku puhul arvestada fraktsiooni juhtkonna soovi. Seda fraktsiooni juhtkonna soovi ei olnud.Urmas

juurde.Urmas Reinsalu, mitte ainult istungi juhataja ei pea olema tähelepanelik, vaid ka Isamaa fraktsiooni juhtkond peab olema tähelepanelik selleks, et kui me asume muudatusettepanekute läbihääletamise juurde, siis te olete õigel hetkel kohal ja õigel hetkel avaldate oma soovi. Ma ei saa seda Mart Maastiku soovi [täita], sellepärast et Mart Maastik ei esinda Isamaa fraktsiooni juhtkonda. Nii lihtne see asi ongi. Me oleme kahjuks kolmanda muudatusettepaneku juures. Küll

Ei soovi? Ei soovi. Selge. Hästi! Head kolleegid, me asume hääletuse ettevalmistamise juurde.

Austatud Riigikogu, panen hääletusele muudatusettepaneku nr 4, mille on esitanud Isamaa fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt on 13 Riigikogu liiget, vastu 56, erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust. Järgnevalt neljas muudatusettepanek, esitanud Isamaa fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Ma palun ka seda muudatusettepanekut hääletada. Hästi! Head kolleegid, me asume hääletuse ettevalmistamise juurde.Austatud Riigikogu, panen hääletusele muudatusettepaneku nr 3, mille on esitanud Isamaa fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt on 13 Riigikogu liiget, vastu 56, erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust.Järgnevalt neljas muudatusettepanek, esitanud Isamaa fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Helir-Valdor Seeder, palun!

juurde?Austatud Riigikogu, panen hääletusele viienda muudatusettepaneku. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

poolt on 12 Riigikogu liiget, vastu 55, erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust. Me oleme kõik eelnõu 456 muudatusettepanekud läbi vaadanud.

millega parandatakse eelarvepositsiooni järgmisel aastal ja lükatakse edasi Reformierakonna maksuküür, panna hääletusele, nii nagu me selle korrektselt esitasime. Ja kui te seda võimalikuks ei pea, siis palun öelge, millise kodukorraseaduse paragrahvi alusel see võimalik ei ole. Aitäh, hea kolleeg! Komisjoni ettekandes oli piisav vastus olemas sellele, miks seda muudatusettepanekut ei ole muudatusettepanekute loetelus. Ma usun, et see, mida Annely Akkermann rääkis, oli täiesti ammendav.Me oleme tõepoolest kõik muudatusettepanekud läbi vaadanud. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 456 teine lugemine lõpetada, aga, head kolleegid, enne seda: meile on laekunud kaks ettepanekut, üks on Isamaa fraktsioonilt ja teine on Eesti Keskerakonna fraktsioonilt. Mõlemad teevad ettepaneku 2024. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu 456 teine lugemine katkestada. Me asume selle hääletuse ettevalmistamise juurde.

Head kolleegid, kuna te olete kõik siin, kas me tohime asuda hääletuse juurde?Austatud kolleegid, panen hääletusele Isamaa fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni ettepaneku 2024. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu 456 teine lugemine katkestada. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

poolt on 13 Riigikogu liiget, vastu 57, erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust. Eelnõu 456 teine lugemine on lõpetatud ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 17. juuni kell 16. Järgnevalt tänane teine päevakorrapunkt, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja selle tõttu teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 457. See on selle esimene lugemine. Palun ettekandeks siia Riigikogu kõnetooli regionaalminister Piret Hartmani. Palun! Lugupeetud Riigikogu juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Toon teie ette eelnõu, mida head ruumiloomekujundajad on oodanud ja ette valmistanud juba paarkümmend aastat ning mis on suurepärane näide silotornideülesest koostööst. Vabariigi Valitsus esitab Riigikogule esimesele lugemisele Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja selle tõttu teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 457, mille eesmärgiks on Maa-ameti ümberkorraldamine Maa‑ ja Ruumiametiks. Eelnõuga korraldatakse Maa-amet ümber Maa‑ ja Ruumiametiks, konsolideeritakse geoloogiavaldkonna ülesanded Kliimaministeeriumi valitsemisalasse ning viiakse ligipääsetavuse valdkond Regionaal‑ ja Põllumajandusministeeriumist üle Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeeriumi võrdsete võimaluste valdkonda. Nende muudatustega tõhustatakse riigi toimimist, väheneb kohalike ettevõtjate halduskoormus ja paraneb teenuste kvaliteet. Eelnõu keskmeks on lahendada juba aastaid kestnud maa- ja ruumivaldkonna tegevuste killustatuse ja keskse rakendusüksuse puudumise küsimus. Riigil puudub rakendusüksus, mis käsitleks ruumi- ja maaküsimusi kui tervikut, analüüsiks oluliste otsuste mõju elukeskkonnale, annaks riigiasutustele, ettevõtjatele ja omavalitsustele nõu ruumiloomeküsimustes, aitaks kaasa riigi võetud eesmärkide saavutamisele

et aastatel 2017 ja 2018 Riigikantselei juures tegutsenud ruumiloome ekspertrühm jõudis seisukohale, et ruumipoliitika riigiasutustevahelist killustatust tuleb vähendada, ja tegi ettepaneku tuua eri ministeeriumides laiali olev pädevus ühte asutusse. Ka strateegias "Eesti 2035" on arenguvajadusena nähtud riigi suuremat pädevust terviklikuks ruumiloomeks ning paremate ruumiloomeotsuste tegemiseks inimeste ruumipädevuse suurendamist, mida toetavad kvaliteetsed ruumiandmed ja nutikad teenused.Soovin välja tuua, et valdkonda korrastades ei piirdunud me vaid rakendusasutuse moodustamisega, vaid mõtestasime valdkonda tervikuna. See tähendab muudatusi ka poliitika kujundamise tasandil. Sündis maa‑ ja ruumipoliitika elluviimise kontseptsioon. Kogu senine ettevalmistusprotsess on toimunud koostöös Kliimaministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Maa-ameti, Põllumajandus‑ ja Toiduameti, Riigikogu keskkonnakomisjoni ja valdkonnapartnerite ning katusorganisatsioonidega. Ettevalmistuse raames toimunud kohtumistel on maa‑ ja ruumivaldkonna esindusorganisatsioonid ja teised partnerid väljendanud vajadust erinevate maa‑ ja ruumipoliitikaga seotud huvide tasakaalustatud seireks. Esile on toodud valdkondadeülese koordineerija ja nõustaja vajalikkust ning lisaks keskset partnerit erialaliitudele ning haridusasutustele.Maa‑ ja Ruumiameti näol tekib riigi tasandil tervikliku elukeskkonna kujundamise eestvedaja, kes aitab teha läbimõeldud ruumiotsuseid. Maa‑ ja Ruumiametis saavad kokku ruumiandmed, sealhulgas maa‑, ehitus‑ ja planeeringuandmed. See aitab tagada maa‑, planeeringu‑, ehitus‑ ja arhitektuuriteenuste sidususe.Maa‑ ja Ruumiametisse koonduvad lisaks Maa-ameti senistele ülesannetele Kliimaministeeriumi ehituse ja elukeskkonna osakonnast e‑ehituse platvormi tegevused, Regionaal‑ ja Põllumajandusministeeriumist ruumilise planeerimise rakenduslikud ülesanded, Põllumajandus‑ ja Toiduametist maaparanduse valdkonna ülesanded ning Rahandusministeeriumist Kliimaministeeriumile osutatavad riigi hoonestamata [kinnis]vara hooldamise, maakorralduse ja maaparandusega seotud teemad. Uue valdkonna moodustavad strateegilise ruumiloome ülesanded, sealhulgas arhitektuuripoliitika rakendamisega seotud ruumiloome rakenduslikud ülesanded, mida seni on täitnud Kultuuriministeerium koos partneritega.Riigitöötajate arvu MaRu loomise käigus ei suurendata. Praegu on erinevates asutustes antud ülesannete täitmisega seotud 407 teenistujat.

Eelnõuga tuuakse elukeskkonna ning maa‑ ja ruumivaldkonna kohased teadmised, pädevus ja andmed ühte kohta kokku, mis loob võimaluse paremate ruumiotsuste tegemiseks ning ressursside paremaks kasutamiseks.

Aitäh seotud ministeeriumidele, Eesti Arhitektide Liidule, Riigikogu keskkonnakomisjonile, partneritele ja ka siin saalis viibivatele Riigikogu saadikutele Riina Solmanile ja Yoko Alenderile, kes on seda teemat väga kirglikult eest vedanud! Palun Riigikogul eelnõu toetada. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud minister! Küsimusi teile ei ole. Järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli keskkonnakomisjonis toimunud arutelust ülevaadet andma keskkonnakomisjoni liikme Yoko Alenderi. Palun! Aitäh, austatud juhataja! Head kolleegid! Luban endale ka väikese isikliku meenutuse, ehkki olen siin komisjoni arutelu tutvustuseks. 12 aastat kirjutasin arhitektuuri‑ ja disaininõunikuna Kultuuriministeeriumis oma kaustiku tagaküljele Maa-ameti töötajate arvu ja unistasin sellest, kuidas kunagi [luuakse] maa- ja ruumiamet, mis aitaks meie elukeskkonna korraldust ja ruumiloomet edendada, sest see on niivõrd oluline riigi konkurentsivõime, inimeste tervise ja ka meie riigi rahakoti jaoks. See sai nüüd lõpuks teoks. Aitäh kõigile, kes on sellel teekonnal aidanud!Komisjon kogunes 11. juunil ja kohal oli enamus liikmeid, puudusid Rain Epler, Andres Metsoja ja Evelin Poolamets opositsiooni poolelt, aga kinnitan üle, et tõepoolest, sellesse protsessi on kõik saanud olla vägagi sisuliselt kaasatud. Eelnõu tutvustas Regionaal‑ ja Põllumajandusministeeriumi kantsler Marko Gorban, kuna minister pidi samal ajal tutvustama

kuna me olime saanud juba enne korduvalt sisuga tutvuda ja ka ise selle loomises kaasa lüüa. Urve Tiidus suhteliselt värske komisjoniliikmena küsis

Ruumiametist kujuneb kompetentsikeskus, partner kohalikele omavalitsustele ja kõigile arvukatele osapooltele, kes ruumiloome protsessis kaasa löövad. Lauri Laats tundis huvi, kas ka huvigruppide seisukohti on arvestatud, ja sai kinnituse, et tõepoolest on arvestatud. Olid pikemad läbirääkimised Kliimaministeeriumiga ülesannete üleandmise teemal, aga kokkulepped on tänaseks sõlmitud nii, et osapooled on rahul.

positiivne, et mitte öelda ülev, kuna protsess on olnud nii pikk. Ja minul arhitektina, vist Riigikogus ainsana, on eriti hea meel, et me saame sellega edasi liikuda. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised ja palun siia Riigikogu kõnetooli Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esindaja Madis Kallase. Palun! Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Maa‑ ja Ruumiameti loomisest on räägitud tõesti juba üle kümnendi ja eriti selgeks on sõnumid läinud viimastel aastatel. Valdkonnas on vaja teha muudatusi, et meil oleks selles valdkonnas vähem killustatust ja rohkem ühtset jõudu. Ma julgen väita, et info hulk maa kohta ja selle kasutamise võimalused on teinud meil viimastel aastakümnetel suure hüppe. Uued tehnoloogiad ja tehisintellekt on lahutamatu osa tänapäevasest maa‑ ja ruumiandmete kogumisest, mida Maa-amet ja teised asutused [teevad]. Kuid pelgalt andmete kogumine ei taga meile veel paremaid maa‑ ja ruumipoliitika otsuseid. Seda suurt hulka infot, mida kogutakse, saaksime veel paremini väärindada. Aga selleks me vajame oskuslikumat andmete kasutust, mille tagavad meile paremad teadmised ja parem info hulk. seda kõike on vaja selleks, et luua kõigile paremat elukeskkonda, seda nii maal kui ka linnas. Riik peab pakkuma terviklikku ruumiloome kompetentsi, kvaliteetseid ruumiandmeid ja nutikamaid teenuseid. See aitab kohandada [ruumi] ühiskonna vajadustega ning arvestada ka rahvastikumuutuste, tervise, turvalisuse, elurikkuse ja keskkonnahoiuga. Maa‑ ja Ruumiameti loomine on oluline samm ja selge sõnum riigi poolt, et me liigume selles protsessis edasi. Oluline on ka rõhutada, et ei moodustata uut ametit, vaid ühendatakse olemasolevad jõud, mis on täna killustunud. Kõike seda tehakse Maa-ameti baasil. Maa‑ ja Ruumiamet ehk MaRu aitab ühendada ja siduda olemasolevad teenused, et pakkuda paremat kvaliteeti. Jõudude ühendamine toob meile tõhusama koostöö, et maa‑, ruumi‑, ehitus‑ ja planeeringuandmed oleksid ühes kohas. Nii inimesed, omavalitsused kui ka ettevõtted peavad praegu pöörduma eri asutustesse, et vajalik info ja kompetentsinõu kätte saada. Paneme need ühte [kohta] kokku. Kui kogu maa‑ ja ruumivaldkonna ning elukeskkonna teadmust, kompetentsi ja andmeid hoiab üks amet, aitab see tulevikus riigil kujundada paremini poliitikat, omavalitsustel paremini planeerida ning ettevõtetel paremini oma plaane ellu Killustunud info ja teenustega kaasneb ka killustunud tulevikuvisioon. Kuid riik peab olema ka siin suunanäitaja. On oluline, et suudaksime elukeskkonda planeerida nii inimeste igapäevaelu arvestades kui ka pikemat perspektiivi silmas pidades. Seetõttu saab MaRu ülesandeks hoida fookuses muu hulgas ka elukeskkonna väärindamist ning arenguvisioonide loomist. Eraldi soovin täiendavalt üle rõhutada kohalike omavalitsuste ootused Maa‑ ja Ruumiametile. Paljudes 79 omavalitsusest ei ole võimalik palgata kõiki valdkonnaeksperte, olgu nendeks arhitektid, planeerijad, valdkonna juristid. Maa‑ ja Ruumiamet peab saama selles linnadele ja valdadele tugevamaks partneriks, sest 100% Eestist asub just nende 79 linna ja valla territooriumil.

erinevaid ameteid, erialaekspertide ühendusi, linnu, valdu ning mitmeid teisi osapooli. Osapoolte kaasamise protsess on olnud äärmiselt pikk

samuti nüüd juba üle-eelmist ministrit Riina Solmanit, kes selle asja eest väga pikalt seisis. See on meeskonnatöö ühe õige ja väärika protsessi lõpuleviimiseks. Aitäh! Aitäh,

ja tegusat nädalavahetust kõigile!